narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo kvorum.Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine u Danu za glasanje postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za

uslovi za odlučivanje.Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, a pre prelaska na odlučivanje podsećam vas da, prema članu 105. stav 2. tačka 7) Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika ukida imunitet narodnim poslanicima.Prelazimo na odlučivanje.Stavljam

je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o jedinoj tački dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem sednicu Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini. Hvala.